Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u slobodnom iznošenju stavova klubova zastupnika i idemo sada na dnevni red. Prva točka: - Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi sa čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Molio bi predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, izvolite državni tajniče. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas imamo zadovoljstvo vam prezentirati Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, koji se osiguravaju temelji za harmonizaciju pravnoga okvira upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama i njihovu kvalitetnu obradu na razini nacionalnog zdravstvenog sustava, te na razini EU i također međunarodnoj razini. One razlike između konačnog prijedloga Zakona i prijedloga zakona iz prvog čitanja, su uglavnom bile nomotehničke prirode. Temeljem rasprave u Hrvatskom saboru, o konačnom prijedlogu zakona, a u svrhu postizanja što je moguće bolje kvaliteta zdravstvene zaštite, sadržajne su poboljšane odredbe o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u područjima zdravstva, propisana je standardizacija obrazaca, koje su vezane uz prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka, te jasnije i preciznije propisana tehnička povezanost. centralnog, zdravstvenog i informacijskog sustava RH, nacionalnog i javnog zdravstvenog sustava i tzv. e-zdravstva sa državnom informacijskom infrastrukturom. Cilj konačnog prijedloga zakona je sveobuhvatno i djelotvorno korištenje zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti a radi unaprjeđenja i očuvanja zdravlja i stanovništva u RH. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala vam. Imamo dvije replike, prvi j poštovani kolega Ćelić, izvolite. ministarstvo kao predlagatelj uvažilo moju primjedbu da se standardizirani obrasci za prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka budu posebno regulirani pravilnikom koji propisuje ministar nadležan za zdravstvo. Za nas koji radimo u zdravstvu, medicinska dokumentacija kao dio zdravstvene dokumentacije je nešto bez čega ne možemo govoriti o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i tu se vide dakle veliki napreci posljednjih nekoliko godina a možemo reći dakle da je RH i sa projektom e-recepta i e-uputnice izišla izvan granica naše zemlje i sada je to proizvod koji se prodaje i u drugim zemljama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Želite li odgovoriti? Hvala. Onda idemo na drugu repliku, poštovana kolegice Strenja, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajućem. Ja bih još jednom podsjetila da je važnost informacija u zdravstvu posebno istaknuto i tijekom prošle godine povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis je rekao koliko treba iskoristiti potencijal digitalnih tehnologija radi poboljšanja zdravstven skrbi i medicinskih istraživanja. I onda vas upozorimo na situaciju da ste u članku 40. npr. rekli da je rok 5 g. da bi se nakon stupanja ovog zakona osiguralo provođenje ove zdravstvene medicinske dokumentacije a onda kažete da svi pružatelji trebaju 2 g. od stupanja na ovu snagu osigurati razmjenu sa .../Govornik se ne razumije./... Znači pokazuje koliko je bitan ovaj zakon a koliko ste propustili normotehnički kao što ste rekli da jeste, neke osnovne stvari usuglasiti unutar ovog zakona što bi bilo neophodno potrebno, imali ste dovoljno vremena. Ovo nije ustaše, partizani, to sve, ovo je zakon koji je svima potreba ali onda ste trebali u skladu s tim

A što se tiče roka od 5 g., to je krajnji rok, nitko nikome ne prijeći da to sve skupa učini prije 5 g. Ali mislim da je to jedan razuman rok jer nije jednostavan. Posao je vrlo složen i vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan posao koji zavisi od čitavog niza faktora koji se moraju u njega uključiti, zato je i dan taj veći rok od 5 g. ali kažem, ako netko .../Govornik se ne razumije./... prije toga završi, to mu nitko ne brani. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, imamo predsjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, kolegicu Strenju, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedajući, pozdravljam još jednom predstavnike ministarstva. Dakle odbor je raspravio ovaj Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu na svojoj sjednici 3. prosinca 2018. kao matično radno tijelo. u uvodnom obrazloženju čuli smo od predstavnica predlagatelja koji je osnovni cilj ovoga zakona i područje njegove primjene. Kako je istaknula predlagateljica, cilj donošenja zakona očituje se u sveobuhvatnom i djelotvornom korištenju zdravstvenih podataka i informacija o zdravstvenoj zaštiti radi unaprjeđenja i očuvanja zdravlja stanovništva u RH. Zakonom Zakonom se osigurava temelj za harmonizaciju pravnog okvira, upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama i njihove kvalitetne obrade na razini nacionalnog zdravstvenog sustava te na razini EU-a i međunarodnoj razini. Zakonskim prijedlogom osigurava se provedba Uredbe EZ br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima zajednice o javnom zdravstvu i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Razlikama između rješenja u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona u kojim se preciziranjem sadržaja zdravstvene dokumentacije i navođenje mjesta gdje ona nastaje u zdravstvenoj djelatnosti, bolje propisuju standardizirani obrasci vezani uz prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka, prihvaćeni su primjedbe članova odbora izneseni u prvom čitanju. U daljnjoj raspravi, odbor je upozorio da je prema njegovom mišljenju diskrepancija između članaka 40. i 43. zakona u kojim se govori o rokovima za koje smatra da bih ih trebalo uskladiti te da je rok od 5 g. predugačak. Tijekom rasprave je pohvaljeno i propisivanje standarda kojima će se unaprijediti kvaliteta zdravstvenih podataka informacija uz istodobno smanjenje administrativnih poslova sveobuhvatnim i djelotvornim korištenjem informacijskih tehnologija u okviru e-zdravstva. Odbor je većinom glasova Hvala i vama. Otvaram raspravu i sad ponovno pozivam u ime kluba MOST-a nezavisnih lista kolegicu Strenju da uzme riječ, izvolite. Hvala Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020. kao i Strateški plan razvoja e-zdravstva u RH prepoznali su digitalizaciju zdravstva jednim od ključnih alata razvitka hrvatskog zdravstva. Postojeći zakon kojim je nominalno uređeno područje upravljanja podacima u zdravstvu, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva napunio je više od 40 g. i ne daje odgovore na brojna pitanja kao uostalom niti pravilnik koji proizlazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti a to je Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva RJ. Nadalje, Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva RH te Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njegove primjene. Dakle navedeno je posebno važno imajući u vidu odredbe Ustava RH kojim je propisano kako svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika osobni se podaci mogu prikupljat, obrađivat i koristit samo uz uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja, kaže članak 37. Ustava. ograničenja, svrha, razdoblje pohrane i druge mjere za osiguranje zakonite i poštene obrade. Do nedavno je Zakonom o zaštiti osobnih podataka bilo propisano kako se osobni podaci mogu prikupljat u svrhe s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivat samo u svrhu u koju su prikupljeni odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja te da je za postupanje u skladu s odredbama ovog članka odgovoran voditelj zbirke osobnih podataka. Donošenjem Zakona o provedbi opće uredbe o o zaštiti podataka, prethodni Zakon o zaštiti osobnih podataka stavljen je izvan snage, a sam Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka nema zdravstvenih sadržaja koji se doista i nalaze u općoj uredbi. Iz svega je jasno da ne urede li se podaci i informacije u zdravstvu ovim zakonom na primjeren i stručno održiv i primjenjiv način budućnost digitalizacije podataka ostat će na nesigurnim nogama. Dakle, neophodno je bilo ovim zakonom uredit pojam mjesta gdje nastaje dokumentacija, tko izrađuje dokumentaciju zdravstveni radnik, suradnik, nezdravstveni radnik, medicinski uređaj, klasifikaciju dokumentacije, administrativna dokumentacija, liječnička, sestrinska, primaljska, vrsta dokumentacije, digitalna, ručno vođena, dijagnostički, slikovni materijali, elektrofiziološke krivulje, semantičke i procesne standarde, pri čemu se semantičkim standardima osigurava upis, razmjena i čitanje razumljivih i korisnih podataka, a procesnim standardima osigurava njihova kvaliteta, pravovremenost, pouzdanost, dostatnost itd. Također, bilo je potrebno uredit koliko dugo i u kojim uvjetima se čuva određeni tip dokumentacije, koji zdravstveni podaci su predmet javnozdravstvenog interesa, osnovne komponente zdravstvenog informacijskog sustava, interoperabilnost unutar i izvan zdravstvenog informacijskog sustava, popis i opis registara u zdravstvu, popis i opis evidencija u zdravstvu, popis i opis vrsta dokumentacije te prava pristupa i posebni slučajevi. Bez ovako metodološki strukturiranog pristupa zakon neće opravdati očekivanja građana koji u vrijeme 4 industrijske revolucije žele baštiniti sva suvremena tehnološka dostignuća dostupna susjednim zemljama Europe. Izgledno je da je ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona ima znatnih nedorečenosti, nejasnih formulacija i kao takav ne može pružiti jasan okvir sigurnosti i zakonitosti a koja je bila toliko neophodna za nastavak procesa informatizacije zdravstva. Ja ću još jednom pročitati, ako možda niste dobro razumjeli, ali nesuglasje između članka 40. i 43. pokazuje da zbilja niste jednostavno pratili onaj slijed koji je trebalo da barem usuglasite članke međusobno, a ne da su u jasnoj diskrepanci. Članak 40. kaže, voditelji obrade podataka u zdravstvenoj djelatnosti u zdravstvenoj djelatnosti obvezi su osigurat vođenje zdravstvene i medicinske dokumentacije na svim razinama zdravstvene zaštite u elektroničkom obliku u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. godina je puno, ali ovdje kažete 5 godina, a u članku 43. kažete, svi pružatelji zdravstvene zaštite u RH obvezni su osigurat razmjenu zdravstvenih podataka putem CEZIH-a sukladno članku 28. stavku 3. ovog zakona u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, da ne duljim MOST će biti protiv ovog zakona jer nije usklađen sa Zakonom informacijskoj infrastrukturi, a namijenjen je uređivanju budućnosti digitalizacije podataka o pacijentima upravo temeljem državne informacijske infrastrukture. Da vas podsjetim, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi kojim se utvrđuju prava i obveze i odgovornosti nadležnih tijela javnog sektora vezano uz uspostavu, razvoju i upravljanju sustavom državne informacijske infrastrukture, uspostavljanje i upravljanje sustavom javnih registara i uvjeti koje državna informacijska infrastruktura mora osigurat u odnosu na javne registre, kao i korištenje zajedničke osnovice sa sigurnu razmjenu podataka unutar sustava državne informacijske infrastrukture, zajedničkog sustava identifikacije i autentifikacije, jedinstvene točke interakcije s građanima i drugim korisnicima. Dakle, primjedaba je bilo dosta, evo nisam ovdje ponijela, bio je konkretan i prijedlog primjedba Udruge i pravnika u zdravstvu, Udruge Hrvatske liječničke komore, Komore primalja, i najčešće su primjedbe bile na tome da se predlaže da se unutar samog zakona kaže da će pravilnik o rokovima pohrane zdravstvenih i drugih osobnih podataka biti jasno definiran. odredbom stavka 1. članka 36. propisano je da zdravstveni i drugi osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe kojih se ti podaci obrađuju. Navedena odredba mogla bi u praksi dovesti do različitih postupanja u zdravstvenim ustanovama te je nužno propisat rokove pohrane za sve zdravstvene i druge osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika. zakona ovim, Konačnog prijedloga Zakona o podacima i informacija u zdravstvu uređeno je da se podaci u registrima i evidencija u području zdravstva čuvaju tajno. Međutim, niti u jednom odredbom nije regulirano čuvanje zdravstvenih i drugih osobnih podataka koji su nastali ranije, koji su pohranjeni u pismohranama u papirnatom obliku i koji omogućuju identifikaciju ispitanika, a ne postoji niti drugi propis koji bi to regulirao. Dakle, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva kaže da podaci koji se unose u evidenciju o posjetama, zdravstvenim uslugama, utvrđenim bolestima i stanjima te ozljedama čuvaju se kao podaci trajnih, kao podaci od trajne vrijednosti, stoga zdravstvene ustanove u svojim pismohranama imaju pohranjene velike količine zdravstvene dokumentacije u papirnatom obliku, a to su zdravstveni kartoni, specijalistički nalazi, laboratorijski nalazi koji su stariji čak i 50 i više godina, koji su i veliki problem ustanovama kako ih i gdje pohraniti, a koja dokumentacija omogućuje identifikaciju ispitanika. Stoga su predlagali, da se zakonom ovlasti ministar zdravstva na donošenje pravilnika koji bi regulirao rokove pohrane zdravstvenih i drugih osobnih podataka kako bi sve zdravstvene ustanove postupale na jednak način u rokovima čuvanja u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika. Dakle, u drugom čitanju, vi ste prihvatili samo preporuke Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva i to tek djelomično, čl. 7., 28. i 29., sve ostale članke u njima nisu usklađeni izričaji te stoga postoji i dalje neusklađenost prijedloga ovog prijedloga zakona sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi. On je trebao biti namijenjen uređivanju budućnosti, kao što sam rekla, digitalizacije podataka o pacijentima upravo temeljem državne informacijske infrastrukture. Ostaje i dalje neodgovoreno, gdje je tu sigurnost pacijenata, pravo građana na zdravlje zajamčeno Ustavom, postupanje temeljem načela propisanih Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Još jednom ću ponoviti koliko je zapravo i Europa stalno ukazivala na potrebu donošenja jednog kvalitetnog zakona iz ovog područja pa je tako Povjerenstva zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis u više navrata rekao da je potrebno u potpunosti iskoristiti potencijal digitalnih tehnologija radi poboljšanja zdravstvene skrbi i medicinskih istraživanja. što će rezultirati lakšim pristupom zdravstvenim podacima, što će omogućiti bolju prevenciju bolesti i skrb usredotočenu na pacijenta, brz odgovor na prijetnje pandemijama te poboljšano liječenje. I zbog toga je predloženo da se osigura bolji pristup i mogućnost ponovne uporabe podataka javnog sektora, dobra razmjena znanstvenih podataka, razmjena podataka privatnog sektora među poduzećima između poduzeća i državnih tijela te zaštita zdravstvenih podataka građana uz istodobno poticanje europske suradnje. Ovim zakonom mi to nismo učinili i zbog toga će MOST Nezavisnih lista biti protiv ovog zakona. Hvala.

Zahvaljujem predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva zdravstva. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Tijekom prvog čitanja, a vjerujem da će tako biti i sada, svi smo se usuglasili da nam je nužno potreban novi zakon jer znamo da je trenutno na snazi Zakon o evidencijama iz oblasti zdravstva koji je star 40 godina. Ako se osvrnemo i na nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012.-2020. g. vidjet ćemo da je prioritet standardizacija zdravstvenih podataka i njihovo integriranje, a isto tako informacija i ujednačavanje stupnja informatiziranosti u zdravstvu. Isto tako, kako je i sam predlagatelj rekao, ovim se osigurava provedba Uredbe br. 1338/2008, Europskog parlamenta i Vijeća od 16.12.2008. o statističkim podacima zajednice o javnom zdravstvu, zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu. Kako bi zdravstveni sustav bio funkcionalan i učinkovit, bitna je kvaliteta u samom prikupljanju, ali isto tako i korištenju zdravstvenih podataka i informacija. Nažalost, mi još uvijek nemamo sustav koji bi mogao koristiti svim sudionicima u zdravstvenom sustavu. Znači da ne postoje zajednička načela, pojmovnici, procedure, odgovorna tijela, ostvarivanje prava i obaveza pravnih i fizičkih osoba u samom sustavu zdravstva. Upravo nam to govori o potrebi donošenja ovakvog zakona. Naravno, potrebno je definirati informacijske standarde i propise i uskladiti same informacijske sustave. Kako sam i tijekom prvog čitanja napomenula, naš informacijski sustav i danas nisu u zdravstvenim ustanovama usklađeni, nisu ujednačeni i često se događa da opće i županijske bolnice, osuđene su na one informacijske sustave koje si mogu priuštiti. Ti informacijski sustavi nažalost često su nedorađeni i možemo reći da nisu prikladni za današnje pružanje zdravstvene djelatnosti i često se dogodi da i unutar samog bolničkog sustava ne možete ponekad pratiti istog pacijenta, a da ne govorimo o tome kada se pacijent uputi u neku drugu bolnicu ili u kliniku. Naravno sam zdravstveni sustav odnosno zdravstvena djelatnost moraju ponuditi ono što je potrebno svim sudionicima u u zdravstvenom sustavu, dakle, samo prikupljanje informacija, kvalitetu informacija, a time i podataka o samom pacijentu i njegovo praćenje. Zato smatram da ćemo u trenutku kada se standardizira informacijski sustav postići ono što nam je svima doista potrebno, a to je ono što svi stalno govorimo i naglašavamo, harmonizirani informacijski sustav, učinkovitost, ekonomičnost, sigurnija upotreba zdravstvenih podataka informacija. Potrebno je napomenuti kako je medicinska dokumentacija temeljni izvor zdravstvenih informacija o korisniku zdravstvene zaštite, a isto tako i sastavni dio elektroničkih zapisa koji moraju zadovoljiti svih sudionika u zdravstvenom sustavu. Za sve te podatke o zdravstvenom sustavu izuzetno je bitno da su dostupni, provjerljivi i da su istiniti. Ovim zakonom se zato, pretpostavljamo, nastoji postići unaprjeđenje upravo kvalitete zdravstvenog sustava i informacijskih tehnologija. Ono što ne smijemo zaboraviti da bi se na ovaj način isto tako, trebali smanjiti i administrativni poslovi. Oni koji rade u zdravstvu, znaju koliko nam je to bitno i koliko su sami zdravstveni radnici i liječnici i medicinske sestre zatrpani administracijom. Naravno klub HDZ-a će podržati zakon jer doista smatramo kako je potrebno uvesti red u kolanju informacija u zdravstvenom sustavu i omogućiti kvalitetniju uslugu i zdravstvenu zaštitu našim pacijentima, ali isto tako omogućiti kvalitetniji rad svim zdravstvenim djelatnicima, jer naravno, da bi se to postiglo, potrebni su nam kvalitetni i ažurirani podaci i informacije, njihovo praćenje i upravljanje njima, a isto tako nam je bitan i sam sustav pohrane podataka, kako bi naš zdravstveni sustav mogao kvalitetno funkcionirati.

Uvaženi predsjedniče HS-a, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, klub SDP-a podržati će Konačni prijedlog Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu jer smatramo da je predloženim tekstom ispunjen cilj donošenja Zakona, to je sveobuhvatno i djelotvorno korištenje zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti radi unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva u RH, kao kao i harmonizacija pravnog okvira upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama, njihova kvalitetna obrada na razini racionalnog zdravstvenog sustava i razini EU. Čuli uvodno, kao i u prvom čitanju, da je sadašnji Zakon star 40 godina, pa je jasno da on ne može ispuniti sve one obveze koje proizlaze iz mogućnosti raspolaganja kvalitetnim podacima. Nikada u povijesti čovječanstva nismo imali ovoliko podataka, ovoliko informacija, ali toliki porast podataka informacija nije pratio i proporcionalni porast znanja. Prema tome, upravljanje podacima, upravljanje informacijama je ključno da bi iz podataka dobili informacije, a da bi iz informacija dobili znanje koje će onda našem zdravstvenom sustavu osigurati kvalitetnije upravljanje zdravstvenim resursima i kvalitetnije rješavanje zdravstvenih problema naših građana. Ono što posebno želim istaknuti iz ovog cijelog zakonskog prijedloga, da ne ponavljam ono što su govorili prethodnici, a to je kvalitetno uspostavljanje registara i praćenja ishoda liječenja jer će upravo to omogućiti našem sustavu da se usmjeri na zdravlje i na ozdravljenje. Mi po sadašnjim podacima znamo da u RH nismo pretjerano uspješni u liječenju brojnih bolesti, da smo na vrhu po poboljevanju, po brojnim bolestima u EU, a upravo kvalitetni podaci koji će se moći dobiti temeljem ovog Zakona, uspostava registara osigurat će da se i budući ishodi liječenja učine boljim i da uvjeti u kojima će zdravstveni radnici donositi odluke, budu kvalitetniji. Dakle, da dobiju kvalitetne informacije temeljem kojih će se moći donositi smjernice za liječenje, temeljem čega će biti omogućen multidisciplinarni pristup u liječenju. Podsjetit ću vas na naše registre za šećernu bolest, registre za rak, koji postoje već desetljećima, ali koji danas ne funkcioniraju dobro iz jednostavnog razloga što nije riješen čitav niz pitanja o samom financiranju ljudi koji popunjavaju podatke u tim registrima. Prema tome, prikupljanje, analiza sa svrhom praćenja, unapređenja ishoda liječenja, po meni je nešto najvažnije što će proizaći iz ovog Zakona, pa unatoč unatoč nekim nedostacima, smatramo da taj Zakon treba podržati i da će na temelju kvalitetne primjene ovog Zakona, uz naravno, ako uzmemo da je ovo nekakav softver, trebati osigurati što prije hardver sa dodatnim softverom u cjelokupnom zdravstvenom sustavu, kako bi umreženost, harmoniziranost podataka, bila dostupna na cijelom teritoriju RH i na taj način osigurala racionalno raspolaganje sredstvima, smanjila administriranje zdravstvenim radnicima i omogućila donošenje kvalitetnih odluka koji će značiti bolju zdravstvenu skrb u RH. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prije nego što krenemo na pojedinačnu raspravu, pozdravio bih učenike i učenice gimnazije Lucijana Vranjanina iz Zagreba. Dobro Sada idemo na pojedinačnu raspravu, prvi na redu je kolega Miro Bulj, nema ga, pa gubi pravo na govor i onda nakon njega je poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, uzmemo li u obzir kako je u RH na snazi Zakon o evidencijama koji je prepisan od Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva iz davne 1988.-me godine, svjesni da ne postoji potpuni pravni harmonizirani okvir o upravljanju zdravstvenim podacima i informacijama, mogli bismo reći kako smo na ovome području manjkavi. Usudim se reći kako nije moguće govoriti o ozbiljnoj zdravstvenoj reformi, barem u kontekstu RH, ukoliko nemamo suvremenih, današnjem vremenu prilagođeni Zakon koji će regulirati područje zdravstvenih podataka i informacija. Europa je regija kontrasta, pa ću ja sad reći, dakle, da na kraju mandata, danski premijer Lars Loekke Rasmussen, provodi zdravstvenu reformu koja se zove Prvo pacijenti, ona ima 4 dijela, prvo je blizina dostupnosti dostupnosti zdravstvene usluge, zatim koherentnost, kvaliteta i onda veća prava za pacijente. Dakle, u jednoj suvremenoj europskoj zemlji kao što je Danska, govora o medicinskoj informatici nema, ali ako odemo malo na istok, pa vidimo, recimo, situaciju, u nama susjednim zemljama, kao što je recimo Crna Gora, tamo imamo već problem, o čemu je i kolega Jovanović rekao, tko će upisati podatke i tko će te podatke poslati u Nacionalni institut za javno zdravstvo. Naravno, već je prije spomenut, dakle, registri koji imaju svoju dugogodišnju povijest i koji se trebaju prilagoditi današnjem vremenu, mi imamo 4 registra za zarazne bolesti, 4 registra za kronične nezarazne bolesti i stanja i registar samoubojstava. Imamo i svijetle primjere kao što je KB Sveti Duh, kao što je Opća bolnica Varaždin koji imaju takve informacijske sustave gdje se interpoliraju podaci vezani za određene medicinske pretrage, koje se kronološki poredaju no s druge strane imamo nažalost neke bolnice koje još uvijek nemaju centralizirani informacijski sustav pa svaki odjel ima neku svoju priču. U Hrvatskoj općenito treba raditi na promicanju kulture zdravstvenih informacija. Ovdje vrijedi spomenuti s jedne strane koncept organizacijske kulture budući da se u zdravstvenim krugovima promjena organizacijske kulture često navodi kao jedan od važnijih preduvjeta za poboljšanje funkcioniranja zdravstvenog sustava i posljedično zdravstvene zaštite bivajući pri tom dijelom zdravstvenih reformi. S obzirom na to da su podaci i informacije iznimno važan upravljački proces u planiranju, vođenju i procjeni zdravstvenog sustava nužno je razvijati i informacijsku kulturu kao dio organizacijske kulture koji određuje upravljanje informacijama te načine njezina korištenja u sustavu. Primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija koje se zbog kompleksnosti zdravstvenog sustava razvijaju sporije nego u drugim sektorima značajno mijenja načine, oblike i mjesta prikupljanja analize i korištenja podataka. Dakle zdravstvo kao specifičan sustav ima svoje poteškoće i sporije se razvija u informatičkom smislu u odnosu recimo na gospodarstvo. Informacijska kultura je kultura u kojoj je prepoznata vrijednost i korisnost informacija u postizanju operativnih i strateških ciljeva u kojoj informacije čine osnovu pri donošenju odluka pri razni organizacije a učinkoviti informacijski sustav omogućen je korištenjem informacijske tehnologije. Da bi interakcija ljudi, informacija i tehnologije u bilo kojoj organizaciji pa tako i u zdravstvenoj polučila određeni uspjeh, uspješni radni učinak potrebno je promicati i njegovati ponašanje i vrijednosti koja potiču produktivnu uporabu informacija ali isto tako i razviti sposobnost učinkovitog upravljanja aplikacijama informacijske tehnologije te infrastrukturom kao i sposobnost učinkovitog upravljanja informacijama odnosno njihova prikupljanja, organiziranja, obrade i održavanja. Primjer e-zdravstva pokazuje da interakcija ljudi, informacija i tehnologija ne može uspješno funkcionirati bez sposobnosti učinkovitog upravljanja infrastrukturom informacijske tehnologije bez uspješnog upravljanja kvalitetom informacija te bez povezanosti i uspješne komunikacije, podjele ovlasti, uloga, svih oni koji bi informacijama trebali upravljati. Zato je potrebno promicati ponašanja i vrijednosti koje potiču učinkovitu uporabu informacija a u slučaju e-zdravstva to se posebno odnosi na povećanje razine informacijskog integriteta, transparentnosti i kontrole. Hvala. Hvala vam. Imamo dvije replike. Prvi je kolega Stričak, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Kolega Ćeliću, javio sam se jer ste održali jednu jako dobru raspravu, između ostalog često ovdje u Hrvatskom saboru se uvijek naglašavaju recimo negativnosti. Međutim vi ste u svojoj raspravi danas naveli i dobre primjere, između ostalog informacijskog sustava, Opće bolnice Varaždin, što me svakako veseli i raduje. Najprije bih htio naglasiti da uvijek iza svega stoje ljudi i da uvijek trebamo cijeniti i poštivati njihov rad. A uposlenici Opće bolnice Varaždin su moram naglasiti i stručni i ljubazni. I upravo stoga smatram da oni najviše doprinose cijelom radu bolnice a pogotovo kada govorimo o informacijskom sustavu koji po meni bi trebalo preslikati i na ostale razine, pogotovo na više razine zdravstva. Hvala vam. **Jandroković, Pa evo tijekom rasprave i pripreme zapravo o ovom konačnom prijedlogu zakona došao sam do podataka da uistinu Opća bolnica Varaždin ima izvrstan informacijski sustav sa tom mogućnošću kronološkog interpoliranja podataka. Naravno ako ćemo imati manjinu takvih bolnica kao što je Opća bolnica Varaždin onda će podaci koji se prikupljaju u središnjem sustavu pohrane, dakle u CEZIH-u biti manjkavi. I vrlo je važno da oni podaci koji trebaju ići na višu razinu, prvenstveno tamo gdje se nalaze registri u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo bude sve međusobno povezano. Jer nažalost, evo iako je 2019. godina još uvijek imamo određene registre gdje je u fizičkom smislu potrebno donijeti tiskane obrasce a mislim da je to danas nepotrebno i da se to sa informacijskim tehnologijama može izbjeći i na taj način smanjiti ono suvišno administriranje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga replika, poštovani kolega O bilo kojem zakonu a posebno o Zakonu o zdravstvu kada govorimo uvijek nam pred očima treba biti građanin koji veže kraj s krajem, građanin koji se osjeća poput Sizifa čim pokuca na zatvorena vrata zdravstvenog sustava. Bespravlje u zdravstvu je toliko veliko za malog čovjeka da svakog dana je on sve dalje od liječničke usluge, ne govorim one obiteljskog liječnika već specijalističkih pregleda i kvalitetnih usluga pa se tako čeka na preglede po dvije godine, 2,5 godine. I smatram da zakonodavac, tj. predlagač zakona Vlada u ovom slučaju želi građanstvo oboružati zakonom koji će mu reći koju informaciju smije a koju ne smije javno objavljivati. U vrijeme kada su nedostupni lijekovi, kada su nedostupni kirurški zahvati, kada su nedostupni specijalistički pregledi za malog čovjeka mi se bavimo ovakvim informacijama. Mislim da je ovo put ka cenzuri što se smije govoriti o zdravstvu a što ne. **Hajdaš Dončić, Siniša čini mi se da ste vi pripremili neki manifest a da niste uopće pročitali Prijedlog zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Dakle informacije su sastavni dio zdravstvenog sustava. Slažem se s vama da ima puno područja, da su najbitniji ljudi u svakom zdravstvenom sustavu, da se susrećemo sa određenim problemima, jer bez kvalitetnih i dovoljno educiranih ljudi u hrvatskom zdravstvenom sustavu onda i usluga zdravstvene zaštite neće biti dostatna. Dakle taj princip spojenih posuda s jedne strane dakle kvalitetni i dobro educirani stručnjaci definitivno će se odraziti na uslugu što veći i što bolju kvalitetniju uslugu zdravstvene zaštite prema pacijentima, zbog kojih je hrvatski zdravstveni sustav namijenjen i mislim da ovdje trebamo govoriti o onome što je bit ovoga zakona, a ne puštati jeftine političke floskule. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Završno, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, g. Željko Plazonić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovako ja bi htio samo par informacija dati u cilju pojašnjenja da ne bi nekakva kriva percepcija ovog zakona otišla u eter i tamo ostala. Prvo, ovaj cijeli zakon je u čl. 2. to piše lijepo, usklađen sa Uredbom EU, to je kao prvo i osnovno, a s druge strane svi naši zakoni, koji su relevantni koji se odnose na područje informacije su doista pokazali i dokazali, uključujući i Odbor za zakonodavstvo, da je dosita to usklađeno sa svim našim pozitivnim do sada zakonskim propisima. Što se tiče podataka, ovo što se tiče čl. 40 i 43. radi se o 2 članka koji nemaju nikakve direktne veze. Vi ste lijepo pročitali čl. 40. gdje se govori da se medicinska dokumentacija na svim razinama zdravstvene zaštite drži i čuva u elektroničkom obliku u roku od 5 g. to je čuvanje cjelokupne, a što se tiče čl. 43. radi se samo o osiguranju razmjene podataka, zdravstvenih podataka putem CEH, CEZIH i ovoga zakona u roku od 2 g. Znači jednoj je razmjena podataka, a drugo je čuvanje podataka. Druga stvar, nije istina da mi ne čuvamo trajno ove podatke, jer podaci se trajno čuvaju i koriste se i u zakonu pišu isključivo znanstvene i statističke svrhe, a u čl. 28. piše da u stavku 4 da u CEZIH se medicinska dokumentacija za fizičke osobe čuva 10 g. nakon smrti fizičke osobe, a nakon proteka roka, sa dokumentacijom se postupa sukladno propisima o arhivskom gradivu i arhivima. I ono što je najvažnije, sve ove detalje, koje ste vi draga kolegice iznijeli se tiče ne zakona, nego pravilnika koji će biti donesen i koji će biti sveobuhvatni i točno će uputiti sve dionike Hvala vam lijepo. Ja se ispričavam, očito ćemo morati osobno jednom kontaktu razriješiti ovu situaciju, zato što sam se ja pozvala na čl. kako piše, a to je da je rok implementacije, da se počne primjenjivati i čuvati na ovaj način koji ste vi zakonom propisali 5 g. Dakle ne koliko se čuva, nego voditelji obrade podataka obavezno osigurati vođenje itd. u roku od 5 g. od dana stupanje na snagu ovog zakona. koliko vam treba da taj zakon implementirate u svima. Ja znam da je problem, ja znam da KBC Sestara milosrdnica još uvijek nema informacijski sustav, što je meni apsolutno nepojmljivo, jer mi u Rijeci to imamo već 10 g. I to je jedini način na koji se može uopće kvalitetno raditi, u kliničkom bolničkom centru. Ali, vi molim vas, još jednom vidite, čl. 40. kaže, 5 g. vam treba da uspostavite primjenu ovog zakona, a kažete da svi pružatelji moraju započeti sa primjenom i osigurati razmjenu sa CEZIH u roku od 2 g. od dana stupanja ovog zakona, tako da očito ćemo morati to osobno razriješiti. **Hajdaš Dončić, Siniša Ne znam dal ćemo to moći u osobnom kontaktu mi riješiti, međutim, mi očito krivo čitamo jedne te iste stvari. Ovo se radi o vođenju podataka kroz 5 g. ako će netko to napraviti za godinu dana, to mu nitko ne prijeći, ali mu se daje rok od 5 g. da to uspije sve kupa riješiti do kraja, jel tako? Mislim da je stvar potpuno jasna, samo bi ju trebalo pravilno i jednako, ja bi rekao sa jednakim ciljem interpretirati. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Time smo zaključili raspravo o Konačnom prijedlogu Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422, a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.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

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas imamo zadovoljstvo vam prezentirati

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi sa čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Hvala